i odgojnih zavoda za 2005. godinu Primjedbi nema. Prelazimo na tu točku dnevnog reda. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za ravnopravnost spolova. U ime predlagatelja je Snježana Bagić, državna tajnica Ministarstva pravosuđa pa vas molim za uvodnu riječ. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, uvažene dame i gospodo zastupnici. U skladu sa svojom zakonskom obavezom propisanom člankom 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora Ministarstvo pravosuđa, odnosno Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu. Stoga su u ovom Izvješću cjelovito navedeni kako zakonodavni okvir također i njegova primjena, tj. nadležnost i poslovi koji se obavljaju u upravi za zakonski sustav te je stoga prikazano ustrojstvo kako uprave koju kao središnji ured čine kaznionice, zatvori i Centar za izobrazbu.

Međutim, na kraju 2005. godine od tog broja bilo je zaposleno ukupno 2 tisuće 380 izvršitelja što ukazuje na manjak osoblja izvršitelja od 413. U sustavu koji treba dobro funkcionirati i koji počiva i na kadrovskoj popunjenosti, to dakako nije situacija s kojom trebamo biti zadovoljni. Međutim unatoč tome, a polazeći dakako od činjenice da i kod pomanjkanja broja, optimalnog broja zaposlenih u ovom sustavu ovaj sustav mora funkcionirati 24 sata i u neradne dane, dana blagdana se organizirao rad tako da nije bilo specijalnih incidentnih situacija, dapače čak je broj njih smanjen, odnosno na 2004. godinu. To se dakako postiglo kroz organizaciju rada izvan redovnog radnoga vremena i kroz drukčiju organizaciju rada. Ono što je sine qua non u svim sustavima, a to je jedna trajna sustavna edukacija, edukacija tijekom rada, ona je osobito važna u sustavima koji se bave sa ljudima, a i zatvorenici su ljudi i sa ljudima koji dakako zahtijevaju i poseban tretman i poseban pristup i koja traži specijalizaciju onih koji rade u takvom sustavu. Tako samo dozvolite mi onda napomenuti podatak da je tijekom 2005. godine se ne razumije./… službenika ovoga sustava prošao kroz određene oblike edukacije, dakako određene specijalizirane prema onome što jest dio posla izvršitelja, izvršitelja, osobito pravosudne policije kao što su tretman zatvorenika ovisnika alkohola i drogi, prevencija zlouporabe droge u zatvorskom sustavu, tretman zatvorenih oboljelih od PTSP-a, hepatitisa i AIDS-a, prevencija suicida i drugih rizičnih ponašanja, uporaba sila srednje jakosti i Ono što jest činjenica za zatvorski sustav o njoj se dosta i piše u medijima i dobro je da se piše, to je da se povećava broj zatvorenika i to se dogodilo u 2005. godini i to osobito onih koji izvršavaju kaznu u zatvorenim kaznionicama, dakle osuđeni su na duže kazne zatvora i pritvorenika. U odnosu na taj trend povećavanja možemo reći da je u 2005. godini kapacitet u prosjeku bio popunjen sa 127%, dakle ispod onoga optimalnog osiguranoga broja. U odnosu na ono što sam maloprije rekla najveća …/Govornik se ne razumije./… zatvorskog kapaciteta je u kaznionici u Lepoglavi, po ovima čak i 160% te u zatvorima u Bjelovaru, Osijeku i Varaždinu otprilike od 160 do 200%. Ako pogledamo sada strukturu zatvorenika onda najveći broj zatvorenika čine oni koji su počinili imovinsko kazneno djelo oko 35%, a potom sljede zatvorenici koji su počinili kazneno djelo protiv života i tijela otprilike 22%, te zatvorenici koji su počinili kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom oko 19%. Isto tako kako se primjećuje trend povećanja osoba upućenih na izdržavanje kazne zatvora osobito na ove dulje kazne, to je potkrijepljeno podacima zapravo da je u pogledu povećanja duljine izrečene kazne 32,4% zatvorenika izdržavalo kaznu u trajanju dužem od jedne odnosno 2-3 godine a gotovo svaki 5 zatvorenik 18,5% izdržavaju kaznu u trajanju od 5-10 godina. Otprilike 8,3% zatvorenika izdržavaju kaznu od 10-15 godina. Kako je potrebno stručno usavršavati i educirati one koji rade u zatvorskom sustavu također treba poraditi i na pravima zatvorenika i omogućiti i njima poseban tretman prema njihovim interesima i osigurati posebne programe da se mogu nečim baviti tijekom izdržavanja kazne zatvora, tako da su tijekom 2005. godine, dakako to se sve kontinuirano inače čini, pa mijenjaju se programi u samom sadržaju osiguravaju programi za njihovu njihovu kako edukaciju tako i njihovo bavljenje tijekom izdržavanja kazne zatvora. Pa su primjerice to tretmani ovisnika o alkoholu, tretmani ovisnika o drogi, oboljelih od PTSP-a, zatim koji su počinili kazneno djelo u prometu, zatvorenici koji su počinili kazneno djelo protiv spolne slobode i čudoređa koji je bio poseban pilot projekt u kaznionici u Lepoglavi. Ako pogledamo dobnu strukturu zatvorenika skoro 2/3 zatvorenika, negdje 60% su mlađi od 40 godina,

Uz posebne programe koji se osiguravaju zatvorenicima jedna od pogodnosti i prava koja zatvorenici imaju je i rad. I on je organiziran kako u kaznionicama i zatvorima tako i izvan kaznionica i zatvora. A onim zatvorenicima koji su u zatvoru izdržavali kaznu u trajanju dužem od 6 mjeseci omogućen je nastavak obavljanja vlastitih djelatnosti i rad kod vlastitog poslodavca. Primijenit će se trend povećanja …/Govornik se ne razumije./… zatvorenika tako da je u odnosu na 2004. godinu njihov broj povećan za otprilike 7,5%. Zatvorski sustav je sustav koji puno košta. Zato djelomice ovi svi prigovori koji se upućuju zatvorskom sustavu, koji ne možemo demantirati odnosno osporiti u smislu da treba i dalje i više ulagati s jedne strane ukazuju dakako i na značajna financijska sredstva koja se trebaju osigurati u proračunu i kod drugih izvora financiranja da bi se sustav koji je bio dugo godina zapušten doveo na jednu razinu koju bi mi mogli smatrati doista zadovoljavajućom. Primjerice prosječni dnevni trošak po jednom zatvoreniku u 2005. godini iznosi je 309 kuna od kojih direktan trošak dakle, na sami smještaj, prehranu, liječenje i izobrazbu otpada otprilike 512 kuna. Osim općih prava odnosno prava u pogledu programa rada i općeg pristupa zatvorenicima pojačana pažnja i posebna se pažnja posvećuje individualnom tretmanu zatvorenika tako da se izdržavanje kazne, rad, programi koje educira, problemi s kojima se suočava, zdravstveno stanje prate svakog zatvorenika na individualnoj razini. I sukladno procijenjenoj uspješnosti tijekom 2005. godine, 2971 zatvorenik koristio je 9 tisuća 847 različitih pogodnosti izlaska iz kaznionice odnosno zatvora. Uvažene dame i gospodo zastupnici, ovo je skraćeno, skraćeni prikaz brojčanih podataka stanja u kaznionicama i zatvorima u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu. Dakako ono je puno detaljnije navedeno u cjelovitome izvješću. Iz ovoga izvješća proizlazi da je zbog nedostatka kadra, opreme pa i stanja zgrada izvršavanje poslova u zatvorskom sustavu bilo otežano. Međutim, treba naglasiti i reći da uz dakako naglašavanje činjenice da je zbog toga potrebno i to se planira u ovih sljedećih nekoliko godina, to je dugoročan proces, naglasila sam to i puno košta, dodatno ulagati u zapošljavanje, njihovu edukaciju, opremu, …/Govornik se ne razumije./… sigurnosti, također i izgradnju novih zatvora, stanje sigurnosti nije bilo dovedeno u pitanje, daleko od toga. Stanje se može ocijeniti zadovoljavajućim u postojećim uvjetima, otežanim uvjetima rada i naglasila sam dapače broj incidentnih situacija je smanjen u odnosu na 2004. godinu. Ovo izvješće ukazuje da trebamo dodatno ovaj sustav koji je katkad izvan pažnje osim ako ne dođe do nekog incidenta jer tko se voli baviti sustavima koji su po svojoj prirodi represivni odnosno kojima trebamo osigurati one izdržavanje kazne onih koji su povrijedili društvene vrijednosti ali isto tako izdržavanje kazne zatvora osobito njihovu resocijalizaciju moramo zapravo u taj sustav više ulagati ulagati kako bi dostigao onu razinu. Na to nam nalaže dakako i činjenica da rekla sam nije dugo ulagano i da trebamo osigurati sredstva kako bi se to stanje popravilo. Dakako čini se i na i na području osiguranja sredstava i na području edukacije tako da je i u 2005. poduzeto niz aktivnosti kako bi se osiguralo redovito funkcioniranje i dakako unaprijedilo stanje. Nabavljena su specijalna vozila, 7 specijalnih vozila, sredstva veze, kompleti za interventnu policiju, kompletan interfonski sustav za kaznionicu u Lepoglavi i slično. Isto tako kako bi se postigla racionalizacija sustava, uštede sustava i kako bi se sredstva usmjerila na programe aktivnosti i na sigurnosne sustave organizirana je proizvodnja hrane za vlastite potrebe i centralna nabava lijekova, ujednačen je jelovnik za sve zatvorenike, izrađen je priručnik za zatvorenike, zatim izrađeni su projekti video zaštite i odobreni projekti za izradu projekta novog smještajnog objekta za zatvorenike u kaznionici u Glini. Ovo je čini mi se u bitnome ono što je sadržano u ovome izvješću. Zahvaljujem. Hvala državnoj tajnici. Javlja li se netko u ime radnih tijela? Izvolite! Odbor za pravosuđe. Izvolite kolega zastupniče. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvažena gospođo državna tajnice, kolegice i kolege! Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 51. sjednici održanoj 23. siječnja 2007. godine Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 21. prosinca 2006. godine. Odbor je predmetno izvješće raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela a na temelju nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora. U iscrpnom izlaganju pomoćnika ministrice pravosuđa na cjelovit način dat je prikaz rada kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i stanja u tim ustanovama. Među primarnim problemima i u radu ustanova istaknut je problem nepopunjenosti sistematiziranih radnih mjesta od kojih su najznačajnija radna mjesta liječnika, službenika tretmana i službenika osiguranja. Osobita važnost poklanja se permanentno službenika zatvorskog sustava iz područja specifičnih za rad u zatvorskom sustavu i postupanju sa zatvorenicima. Kako zatvorski sustav bilježi kontinuirani trend povećanja broja zatvorenika prisutna je prekapacitiranost koja će i u narednom razdoblju biti izražena. U tom pravcu ulažu se ogromni napori. Postoje projekcije rješenja osiguranjem financijskih sredstava Ministarstva pravosuđa te korištenje modela javno-privatnog partnerstva. S obzirom na vrstu kaznenog djela u strukturi zatvorenika u 2005. godini prevladavaju zatvorenici koji su počinili imovinska kaznena djela i to sa 35%. Slijede zatvorenici koja su kaznena djela protiv života i tijela dakle počinitelji kaznenih djela protiv života i tijela i to sa 22%. Obrazovna struktura zatvorenika nije povoljna. Primjerice svaki deveti zatvorenik nema završenu osnovnu školu. 28,4% zatvorenika ima samo završenu osnovnu školu. Stoga je tijekom 2005. godine 337 zatvorenika bilo uključeno u neki oblik obrazovanja. U izvještajnom razdoblju prosječno je radno angažirano oko 36,8% zatvorenika. Na opće stanje sigurnosti u ustanovama utječe odnos broja zatvorenika u odnosu na smještajne kapacitete te broja službenika pravosudne policije u odnosu na broj zatvorenika unatoč nepovoljnom odnosu u 2005. godini smanjen je broj napada zatvorenika na zatvorske službenike. Smanjen je broj zatvorenika koji su odbijali zatvorsku hranu. Ne bilježi se ni veći porast primjene sredstava prisile nad zatvorenicima. Istaknut je i pozitivan kvalitativni i kvantitativni pomak u izricanju i izvršavanju alternativnih sankcija. U raspravi su članovi Odbora podržali izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih, zavoda istaknuvši da se radi o izvanrednom, dobrom i iscrpnom prikazu stanja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima koji je dobar temelj društvenoj zajednici za potrebne aktivnosti. Ali i dobra podloga za rad znanstvenim stručnim tijelima. Istaknuti su objektivni razlozi koji su doveli do kašnjenja u podnošenju predmetnog izvješća. Osobitu važnost u izvješću zauzima problem drastičnog nedostatka kadra prema sistematiziranim radnim mjestima. Preopterećenost u radu službenika u izvršavanju svakodnevnih poslova stvara veliki broj sati prekovremenog rada. To su pokazatelji na stranici 7. i 8. izvješća. Stoga problem popunjavanja radnih mjesta treba biti imperativ rješavanja u najkraćem roku. Članovi Odbora suglasni su u ocjeni da treba podržati alternativne sankcije te dodatno poraditi na mogućnostima i načinima izvršavanja alternativnih sankcija i rada za opće dobro. Primjerice u Zagrebu postoje samo dvije pravne osobe u kojima se izvršava rad za opće dobro. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 7 glasova za, odlučio Hrvatskom saboru predložiti da donese sljedeći zaključak: Prihvaća se izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu. Hvala lijepo kolega zastupniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina se nije javio. Odbor za ravnopravnost spolova, kolegica Caparin izvolite. Poštovana potpredsjednice, državni, pomoćniče ministra, gospođa tajnica je otišla. Kolegice i kolege zastupnici. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora raspravio je na 42. sjednici održanoj na 23. siječnja 2007. godine izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 21. prosinca 2006. godine. Odbor je razmatrao predloženi akt u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. U raspravi je istaknuto da se rad u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima u 2005. godini kao i ranijih godina odvijao u vrlo teškim uvjetima s obzirom na nedostatak zatvorskog prostora, slabu opremljenost, nedostatak stručnog kadra i financijskih sredstava te prekapacitiranost ustanova zatvorenog tipa. Također je ukazano da u ovako teškim uvjetima rada uprava za zatvorski sustav ulaže velike napore kako bi ispunila sve obveze propisane Zakonom o izvršenju kazne zatvora. Naime u sustavu trajne prekapacitiranosti, a očekuje se da će priljev zatvorenika u narednom razdoblju biti i veći s obzirom na izmjene kaznenog zakonodavstva upitno je postiže li se svrha izdržavanja kazne zatvora propisana člankom 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora kao i poštuju li se sva prava zatvorenika zajamčena člankom 14. istog Zakona. Primjerice pravo na smještaj primjeren ljudskom dostojanstvu i zdravstvenim standardima, pravo na rad i slično. Zabrinjavaju i podaci o prekovremenom radu kako iskazanom u radnim satima tako i utrošenim financijskim sredstvima za plaćanje prekovremenog rada od 11 milijuna 866 151 tisuću kuna. Napose imajući u vidu da postoje sistematizirana nepopunjena radna mjesta a iz izvješća je vidljivo da bi se popunjavanjem tih slobodnih radnih mjesta postigla višestruka korist godišnja ušteda u proračunu od 3 milijuna 318 tisuća kuna zaposlilo bi se cirka 175 nezaposlenih osoba te bi se smanjila trajna preopterećenost zaposlenika u zatvorskom sustavu. Problem trajne prekapacitiranosti dovodi do neispunjavanja prostornih, zdravstvenih i higijenskih standarda primjerenih ljudskom dostojanstvu i europskim standardima na koje je i upozorio pučki pravobranitelj prilikom pregleda kaznionica, zatvora, zatvorske bolnice i odgojnih zavoda. Članovi i članice Odbora ocijenili su ovo izvješće transparentnim i objektivnim prikazom stanja za navedeno razdoblje. Odbor je posebno zanimala struktura zaposlenih i zatvorenika iskazana po spolu. Kako izvješće za 2003. i 2004. godinu nije raspolagalo sa podacima takve vrste predlagatelj je prilikom rasprave o tom izvješću prihvatio sugestiju Odbora da se za iduće izvješće napravi raščlamba relevantnih podataka i po spolu no unatoč tome predlagatelj to nije učinio što ukazuje kako na nepoznavanje tako i na nepoštivanje Zakona o ravnopravnosti spolova. U raspravi je Odbor ukazao na potrebu edukacije sudaca i državnih odvjetnika putem Pravosudne akademije o mogućnostima i načinu izvršavanja alternativnih sankcija kada je to moguće zamjenom rada za opće dobro. Iznijeto je mišljenje prema kojemu bi trebalo najkasnije u prvoj polovici tekuće godine raspravljati o izvješću za prethodnu godinu. U raspravi su članice i članovi odbora podržali izvješće o stanju i radu Kaznionice zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeće zaključak. Prihvaća se Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu. Hvala. **Pusić, Vesna (HNS)** Hvala lijepo kolegice. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi se javio klub HDZ-a, kolega zastupnik Niko Rebić. Izvolite kolega zastupniče.

potpredsjednice. Gospodine pomoćniče ministra. U klubu HDZ-a, kolegice i kolege, u klubu HDZ-a raspravljamo smo o Izvješću o stanju i radu kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima za 2005. godinu. Ovo je izvješće i obveza Vlade Republike Hrvatske da Saboru prema Zakonu o rješenju kazne zatvora podnosi izvješće o stanju i radu kaznionica zatvora i odgojnih zavoda. Dobro je da se u Saboru raspravlja i da su na dnevnom redu teme kao što su ove gdje osobe koje su osuđene na izdržavanje kazne kako kako i u kojima uvjetima borave da se stekne uvid u stanje prostora, ali isto tako i onih koji rade u tom sustavu s jedne strane i na tretmanu prema onima koji izdržavaju te kazne s druge strane. Klub HDZ-a drži da se radi o kvalitetnom materijalu. Ovo je jedno od onih izvješća kojima se nema što dodati niti oduzeti. Napisano je korektno, precizno i jasno. kao takvo svakako ga treba prihvatiti i to će klub HDZ-a i učiniti. No iz izvješća je vidljivo i ono nas upućuje na brojne probleme i poteškoće u radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda. Ministarstvo pravosuđa, odnosno Uprava za zatvorski sustav pripremilo nam je i dostavilo iscrpno izvješće u kojem je obuhvaćen cijeli zatvorski sustav, svi segmenti sustava, ustrojstvo i kadrovi, kapaciteti, standardi i uvjeti smještaja zatvorenika, stanje sigurnosti, stanje objekata i opreme te financijsko izvješće poslovanja sa svim problemima s kojima se sustav susreće. Nažalost treba konstatirati i sljedeće. Ovo izvješće koje je napravljeno i objektivno i vrlo stručno može poslužiti kao vrlo dobra analiza i samo to za sve one koji se bave zatvorskim sustavom, ali ne i riješiti probleme koji se ponavljaju iz iz prethodnih godina. Sustav funkcionira i profesionalno i korektno najviše zahvaljujući osoblju. Međutim, pitanje je može li to na duži rok kompenzirati nedostatak financijskih sredstava, sve veću prenapučenost zatvora, a i s druge strane nedostatak kadra u zatvorima. Najbolja potvrda da se radi o kvalitetnom izvješću o stanju u zatvorima i odgojnim ustanovama je izvješće pučkog pravobranitelja za 2005. godinu koji je i inače dužan najmanje jednom u dvije godine pregledati kazneno-popravne domove i zatvore i druge ustanove u kojima se ograničava sloboda kretanja. Naime, gotovo da i nema bitne razlike između izvješća Ministarstva pravosuđa i izvješća pučkog pravobranitelja za 2005. godinu. Pravobranitelj poziva i na Vladino izvješće o stanju i radu kaznionica iz 2004. godine. Kako je taj problem uzrokovan i velikim brojem pritvorenika isto tako se zna da je Ministarstvo pravosuđa izradilo analizu duljine trajanja pritvora s kojom je upoznalo Vrhovni sud s ciljem poduzimanja mjera za ubrzavanje sudskih postupaka i skraćivanja trajanja pritvora. No nažalost činjenica je da se sudska praksa relativno sporo razvija. Tada je naglašena važnost i poduzimanje i drugih mjera kao što su npr. obnova dotrajale infrastrukture koja je u pojedinim zatvorima stara i više od stotinu godina, te izgradnja novih objekata. Izraženo je mišljenje kako rješavanje ovog problema nadilazi mogućnost Ministarstva pravosuđa s obzirom da je većim dijelom vezan za potrebu povećanja proračunskih sredstava koje nažalost nisu osigurana u potrebnom iznosu za proteklu godinu. Istaknuto je da je Sabor i Vlada Republike Hrvatske temeljem ocjena iznesenih u izvješću utvrde prioritetna područja i donesu odgovarajuće mjere kako bi se ti najkritičniji problemi riješili, tim prije što će stanje u zatvorima biti ocjenjivano, biti jedna od tema u pregovorima sa Europskom unijom. Očitovanje Ministarstva pravosuđa u kojem su iznijete mjere koje će se poduzeti u okviru sadašnjih mogućnosti pravobranitelj ocjenjuje korektnim, svoje izvješće smatra podrškom provođenju predviđenih mjera i stvaranju povoljnog okruženja kako bi se održali gdje je to moguće i unaprijedili utvrđeni standardi. Ukazano je i na činjenicu da je u zatvorskom sustavu boravilo više od 14 tisuća zatvorenika. Gotovo 18% više nego u 2004. godini, a da i dalje nedostaje 467 službenika. Posebno je naglašen problem prekapacitiranosti koji bi se trebao riješiti na više razina. Osim što je Ministarstvo pravosuđa upoznalo Vrhovni sud sa potrebom ubrzavanja sudskih postupaka i skraćivanja trajanja pritvora Uprava za zatvorski sustav u suradnji sa Pravosudnom akademijom nastoji kroz edukaciju sudaca promovirati izricanje alternativnih sankcija kao što su rad za opće dobro ili uvjetna osuda uz uz zaštitni nadzor, čime bi se smanjio broj izrečenih bezuvjetnih kazni zatvora. Također se kroz prenamjenu postojećih prostora i izgradnju novih objekata, te premještaja zatvorenika nastoje rasteretiti trenutačno prekapacitirani objekti, a kroz određene međunarodne projekte nastoji se smanjiti broj osoba u zatvorima. Dio primjedbi u izvješću koje se odnose na tretman zatvorenika ukazao je na veliki napredak u razvijanju posebnih programa tretmana zatvorenika, rad sa ovisnicima, alkoholičarima, oboljelima od PTSP-a u čemu su postignuti značajni rezultati te na rad Odjela za dijagnostiku i programiranje koje radeći po načelu individualnosti izvršavanja kazne zatvora sa čime orijentacijski program postupanja prema svakom zatvoreniku. Iz ovog, iz izvješća koje smo dobili od Vlade, Ministarstva pravosuđa i Uprave za zatvorski sustav posebno se ukazuje na činjenice nepopunjenost radnih mjesta u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima utvrđena je sistematizacija radnih mjesta sa 2793 izvršitelja, a na kraju 2005. stvarno je bilo 2380 izvršitelja razumije se./ … preko 400 izvršitelja. Nedostaje kadrova svih profila, liječnika, pravosudnih policajaca itd. Ovo je ozbiljan problem jer za službenike Pravosudne policije iznimno je teško provoditi toliko vremena u prekovremenom radu jer ovdje ispada da preko 206 tisuća sati provedu na prekovremenom radu. Ukupni kapacitet smještaja zatvorenika u zatvorima je bio 3009, a tijekom 2005. povremeno ih je bilo 3680. Posljedice su, jer se ne može osigurati dakle standard od 4 metra i 10 metara kubnog prostora po osobi, ni izbliza nije mogao biti osiguran, velik broj zatvorenika na malom prostoru, povećane su tenzije među njima, nemogućnost izvršavanja posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti, posebno rizičnih skupina zatvorenika, izolacija i sl. Zaključno se u izvješću konstatira da je tijekom 2005. organizacija rada … /Ne razumije se./ … i odgojnim zavodima otežana u odnosu na 2004. godinu iz razloga povećanog broja zatvorenika i nedostatka prostora nepopunjenih radnih mjesta u zatvorskom sustavu. Posebno za poslove osiguranja tretman zdravstvene skrbi zatvorenika, nedostatke kapaciteta za izvršavanje kazne zatvora i sigurnosne mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja. Dakako da nije dobra praksa da u 2007. godini raspravljamo o izvješću za 2005. godinu. Takvu praksu treba mijenjati. Bolje je da izvješće dobijemo 3 mjeseca kasnije nego ovako početkom godine za ono što raspravljamo za ono što je već odavno prošlo, ali da zapravo u 2006. godini nemamo nikakvih saznanja je li došlo do nekih poboljšanja. Kada je riječ o kvaliteti izvješća, klub HDZ-a drži da je realno prikazano stanje u zatvorima i klub će ga prihvatiti, s tim da u narednom razdoblju treba u proračunu osigurati značajna sredstva za izgradnju novih kapaciteta kao i obnovu dotrajale infrastrukture te financijsku konsolidaciju zatvora i kaznionica. Dakle klub će prihvatiti ovo izvješće. Zahvaljujem. Hvala lijepa kolega zastupniče. U ime kluba SDP-a, kolegica zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite kolegice. Hvala poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovana državna tajnice, poštovani gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Evo prije nekoliko, samo prije nekoliko dana upravo pritisnut ovakvom situacijom koja je poznata, evo koju ne treba ni kriti niti se može više sakriti, to su riječi ravnatelja za zatvorski sustav koji je jednostavno u takvoj jednoj situaciji zavapio ne šaljite nam više osuđenike. Odmah se javio predsjednik udruge, gospodin Sesa, pa je rekao da se ne vrši pritisak na suce, da suci moraju suditi po zakonu. I jedno i drugo je apsolutno točno i istinito i uopće se ne radi o nekakvom medijskom prepucavanju. Ali što nam je činiti i kako izaći iz ove situacije? Apsolutnu odgovornost za to snosi i ovaj Dom, snosi Hrvatski sabor koji odobrava sredstva, ali jednako tako i Vlada koja predlaže sredstva u proračunu. Evo sada završni govor u ime kuba HDZ-a, kolega je istaknuo kako je mišljenje i HDZ-a, kako u narednom proračunu treba osigurati značajnija sredstva za zatvorski sustav. I to je nešto što se ponavlja svake godine kada se raspravlja ne samo o ovakvom izvješću nego o bilo kojem, a kada se raspravlja o državnom proračunu više se nitko ne sjeti te konkretne situacije. Prema tome, mislim da se ne bi trebali zadovoljiti sa nekakvim idućim proračunom, stanje je alarmantno i vrlo opasno i vrlo osjetljivo. Već su počele neke pobune, zatvor u Varaždinu, pitanje je samo koliko ljudi mogu na tako malom prostoru, a znamo o kojim ljudima je riječ, Naime uspješnost, ali treba također napomenuti da smo točno prognozirali već 2003., 2004. godine što će se dogoditi. Naime upravo zbog zastoja i zbog ukidanja određenih inkriminacija, odnosno ja bih to rekla evo govoreći u ime kluba SDP-a, sa zaustavljanjem kaznenopravne reforme. Ovakva pitanja se moraju osim toga što moramo odmah djelovati, rješavati i sustavno. To znači da moramo voditi kaznenopravnu politiku, odnosno stvarati takvo kazneno zakonodavstvo. Već smo u tom smislu bili uznapredovali, žalosno je i odnosi žalosti upravo činjenica jer su takve norme ukinute, naime da u kaznenom se zakonu nađu samo one inkriminacije, samo one najteže i najpogibeljniji oblici određenog štetnog i opasnog društvenog ponašanja. Ako vidimo iz analize ovog izvješća, vidimo da veliki dio naših zatvora opterećuju supertorni zatvorenici, to su oni koji nisu platili novčanu kaznu. Mi smo bili ukinuli supertorni zatvor, sada je ponovo zadnjih godina uveden i opteretili smo zatvore. Dakle imamo, odmah možemo riješiti dobar dio problema. Dakle izbaciti iz kaznenog zakonodavstva, mi smo već tri-četiri puta klub SDP-a je predlagao takav zakon koji je bio i donesen 2003. godine, predlagali smo upravo rasterećenje kaznenog zakonodavstva. Tu ne mogu biti sva društvena opasna ponašanja, počevši od posjedovanja droge do sličnih situacija. Ne zato što to nisu društveno opasna ponašanja nego zato što ne može biti sve što je društveno opasno smješteno u Kazneni Kazneni zakon je ultimaracio pravnog poretka. Dakle ukinuti supletorni zatvor, rasteretiti na taj način i sudove i određena ponašanja premjestiti u prekršajno zakonodavstvo, a nemaju mjesta u kazneno zakonodavstvo i ono što mi se čini jako važnim, osigurati odmah proračunska sredstva iz rezerve za zatvorski sustav. Naime uspješnost jednog mehanizma može se ocijeniti ako svi tu zglobovi koji su uglavljeni u taj mehanizam, rade harmonično. Čim dolazi do ovakvih stvari, odnosno do stvari koje nisu dobro posložene, onda je ovo posljedica. Naime, upravo se sada vidi u zatvorskom sustavu koliko smo mi uspješni u kaznenopravnoj politici. Od otkrivanja, evo sada do tretmana, do penalnih ustanova koje ne mogu zadovoljiti svoju temeljnu zadaću. Zatvori i kaznionice, odnosno čitav penalni sustav nisu zbog odmazde, zbog retribucije zatvorenika nego prije svega zbog resocijalizacije, rehabilitacije i popravljanja tih osoba. Takav sustav odmazde koji se sada zbog neadekvatnih, nehumanih uvjeta jednostavno može zaključiti da nastupa, odnosno da je prisutan, to je jedna apsolutna teorija u penalnom sustavu, je napušten davnih prije 200, 300 godina kad se smatralo upravo što su gori uvjeti da je to svrha kažnjavanja. Odmazda, retribucija, ispaštanje za počinjeno zlo. To su sve suvremene zemlje napustile, ali nije dovoljno proklamirati u svom kaznenom zakonodavstvu nego to treba onda i učiniti osiguravanjem adekvatnih sredstava. koncem 2003. godine pohodile su nas međunarodne institucije i ocijenile su da je naš zatvorski sustav primjeren, tada bio u to vrijeme bio primjeren, odnosno kao primjer pokazan svim tranzicijskim zemljama. Mi smo izmijenili, odnosno donijeli smo zakon čime je praktički i nastupila reforma kaznenopravnog sustava, Zakonom o izvršenju kazni. Upravo taj Zakon, taj zakonski predložak bio je osnova za reformu zatvorskih sustava gotovo svih tranzicijskih zemalja i konstanta ulaganja su bila u zatvorski sustav. Još uvijek i tada nedovoljna, ali to je tako trebalo nastaviti. Sjetimo se samo da smo osigurali još 2002. godine 30% povećanja, to je ono po Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, maksimalan dodatak na plaću, ocijenivši i tada je Vlada ocijenila da je posao zatvorskog čuvara najstresnije zanimanje u državi. Dakle, povećane su plaće maksimalno koliko to zakon dopušta u iznosu od 30%. I usput se podsjetimo kada su u drugim segmentima bile snižavane. Uvedeno je dušebrižništvo i da ne govorim o onom kružnom zidu sigurnosnom, itd. Dakle, trebalo je sada nastaviti ulaganja ne može se tu štedjeti, a pogotovo što smo na pravosuđe, na kazneno sudovanje, a onda i na povišenje i onemogućavanje izricanja ublažavanja kazne gdje su propisana sa visoki minimumi, znali smo što će se dogoditi sa zatvorskim sustavom koji nije opskrbljen, koji nije pripremljen za tako drastično povećanje kazni. I mi smo bili u klubu SDP-a za povećanje kazni, ali za najopasnija ponašanja. Za gospodarski kriminalitet, za ugrožavanje života i tijela, ali ne za druga ponašanja koje društvo može adekvatnije i uspješnije rješavati. Onda u znatnoj mjeri da se to poslušalo ne bi danas imali zaista ovakve probleme. Također s obzirom i na izvješće pučkog pravobranitelja za ovo isto razdoblje za 2005. godinu i osobno sam tražila tematsku raspravu na Odboru za pravosuđe. Mislim da bi to trebalo prihvatiti da bi mi tamo na Odboru za pravosuđe mogli detaljno raspraviti i to čak i po pojedinim kaznionicama i zatvorima

i također i u zatvorskoj bolnici boravili suradnici pučkog pravobranitelja. Ono što je navedeno u tom izvješću zaista je alarmantno. Ja znam da ni ovo izvješće koje podnosi Vlada, odnosno Ministarstvo pravosuđa preko ravnateljstva ne može biti u takvom smislu toliko detaljno kao što je to učinio pučki pravobranitelj i ako su neke općeniti zaključci identični, ipak možda se trebamo podsjetiti ovakvog jednog alarmantnog stanja, jednostavno vapaja pučkog pravobranitelja na nas koji donosimo odluke o, i koji možemo itekako utjecati da se stanje već od sutra počne popravljati u zatvorima. Naime, podsjetimo se odredbe članka 14. stavak 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora koji propisuje izrijekom da svaki zatvorenik ima pravo na smještaj primjeren ljudskom dostojanstvu i zdravstvenim standardima. A u članku 30. tog pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora, da sobe za smještaj pritvorenika moraju ispunjavati prostorne, zdravstvene i higijenske uvjete. Ali da uvjeti smještaja zatvorenika, pritvorenika i kažnjenika kod nas da su vrlo loši, da u pojedinim zatvorima i kaznionicama može se zaključiti da su ispod svih zdravstvenih i higijenskih standarda te da su potpuno neprimjereni ljudskom dostojanstvu. Zbog neadekvatnog smještaja Hrvatske je 2001. ili 2. bila pritužena Europskom sudu za ljudska prava. I sud za ljudska prava je tada osudio Hrvatsku Hrvatsku na platež i na popravljanja sa tog, te situacije u zatvoru u Lepoglavi. Odmah nakon toga što smo dobili presudu, a već tada su bile nekakve pripreme, ali onda se mobilizirala i čitava Vlada i oporba je tada dala potporu počeo se graditi kružni i uređivalo se, prišlo se preuređenju 5. krila Lepoglave. Upravo zbog takvih standarda, novih standarda zatvorenika i pritvorenika smanjeni su kapaciteti. Praktički od 2 ćelije, sobe, nastala je jedna. Tako smo mi sada i smanjili postojeće kapacitete. Napominjem, upravo zbog ovakvog stanja da je Hrvatska prošle godine, dakle 2006. osuđena od strane suda u Strasbourghu, suda za ljudska prava upravo zbog kršenja prava zatvorenika. To je nešto što skupa košta Hrvatsku, ali što je treba i neovisno o takvom jednom iznosu jer će sljedeća kazna biti drastično veća, dakle, i neovisno o tome i neovisno od toga mi moramo ovdje biti potpuno svjesni situacije u kojoj se nalazi zatvorski sustav. Evo tako, primjerice, se i navodi kako u zatvoru u Sisku, prostorije u prizemlju u kojoj su smještene pritvorenice ima veliko metalno sjenilo tako da je, one žive u apsolutnom mraku. Smrad od plijesni je nepodnošljiv, boravak u takvoj prostoriji, kaže, predstavlja opasnost opasnost za zdravlje zatvorenica. Upravo u izvješću "European commity for the prevention of torture and the human degraitin treatment of punishment" između ostalog preporuča upravo i otklanjanje, bar ono najnužnije, tih sjenila da bi te žene bar mogle dobiti svijetlo. Dalje se upravo navodi kako u, recimo primjerice u Osijeku u jednoj sobi je smješteno 20 kažnjenika. Da na jednom prozoru uopće nije bilo staklo, da je te noći temperatura bila 3 stupnja. S obzirom na takvo stanje da zatvorenici niti ne otvaraju prozore, a da je onda boravak u njima još teži zbog takvog zraka. Te godine pronađeni su čak i žohari čak i u brojnim kuhinjama zatvora, čak i u kuhinji zatvorske bolnice. Sanitarni čvorovi u pojedinim zatvorima ne odgovaraju niti minimumu zdravstvene i higijenskih uvjeta kao isto tako ni ljudskom dostojanstvu. Negdje nisu čak niti pregrađeni. Bolesni izdržavaju kaznu sa zdravima. Imamo bolesnika sa TBC-om, vrlo opasna i zarazna bolest, da ne govorimo o onima koji su zaraženi hepatitisom. To je jedna populacija kao što je nekad alkoholizam prevladavao u penalnim našim ustanovama, danas je to ovisno, a shodno ovisnosti onda i hepatitis i A, B itd. Dakle, Dakle, ovdje se čak spominje iz koje svakodnevno miševi izlaze, ali bilo bi zaista pogrešno optužiti bilo koga u zatvorskom sustavu. To su ljudi kažem koji savjesno rade svoj posao, ali koji nemaju sredstava. Nemaju sredstava niti da smjeste te ljude, niti da im se osigura išta, išta bolje. Bilo je situacija čak i ranijih godina da su zatvorenici zajedno sa čuvarima uređivali svoje nastambe, a država kao da to nju nije briga. To je briga i to država mora i to na kraju krajeva i građani moraju prepoznati da je to jedna potreba. Naravno ne zvuči uvijek dobro da je jedna zemlja nekako ne smatra se toliko demokratično koliko zatvore gradi, ali zatvori su potrebni. Mi imamo te ustanove su iz pretprošlog stoljeća i ova Vlada je stalno najavljivala gradnju novih zatvora. To su se punile naslovnice gradit će se zatvori, ali od tada do tada ne da nije to učinjeno, nego se pogoršala ona situacija koju smo ostavili 2003. godine zato što su stalno odbijeni amandmani da se ulaže u zatvorski sustav jer je zatvorski sustav i tada stalno ukazivao vrlo obazrivo, ali upravo s obzirom na odgovornost koji ti ljudi tamo imaju na situaciju u kojoj će zapasti. Prema tome, evo i klub SDP-a podržava ovo Izvješće jer je dosta realno bez obzira što navodi ove dramatične crtice koje se navode u izvješću pučkog pravobranitelja za ovo razdoblje, ali predložit će našem Saboru, odnosno vladajućoj većini, a nadam se da će i ostali dio oporbe prihvatiti da se obveže Vlada da hitno iznađe sredstva za zatvorski sustav i isto tako osigura, odnosno predvidi mjere za saniranje opće teško situacije u našem penalnom sustavu kako u zatvorskoj bolnici, tako u kaznionicama i u zatvorima. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa htio sam samo reći da nije točno da se pogoršala situacija od one koju je kolegica ostavila jel' prije nekoliko, prije 3 godine nego je pravosuđe i sudstvo počelo bolje funkcionirati. Hvala. Mišljenje, nije ispravak nego mišljenje mišljenja, pa dajte nemojmo očito. Molim? Pa povreda Poslovnika, odredba članka 209. Mi možemo o nečemu imati različito mišljenje, ali ovo su egzaktno utvrđeni podaci. Ja sam navela podatak ne kako ja to ocjenjujem, ali ja govorim da se radi jer je kolega moj točni podatak iskrivio zloupotrebljavajući odredbu članka 209. Točni podaci su upravo takvi. Pogledajte Hvala. Na žalost ni prvi ni zadnji koji se na nekorektan način koristi sa institutom povrede, odnosno ispravka netočnog navoda što je inače praksa u ovom Saboru, a onda bi molio već ako se to tolerira da se onda ne ide sa dizanjem povrede Poslovnika jer to bi mogli svaki čas dizati tako to i pozivati se na to. Pa ja predlažem da se suzdrže i jedni i drugi oko dizanja tablica. Na redu je klub HSU-a i gospodin zastupnik Stjepan Kozina. Izvolite. Molim?

kolege. Dozvolite mi da se ja osvrnem malo na tu problematiku. Evo prije nego smo mi razmatrali ovo Izvješće dosta je prisutno u tiskovinama i na elektronskim medijima pa tako ste tamo mogli čuti svašta. na ovoj "Piramidi" od Hrvatske televizije slušao gdje ljudi pojma nemaju šta je to zatvor i zatvorski sustav i šta se događa u zatvoru do ovoga "U sridu" gdje ovaj gospodin Pukanić vrlo klasično prikazao šta je to zatvor i prekinuta je svaka diskusija dalje oko toga. Evo klub Hrvatske stranke umirovljenika podržat će usvajanje Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu u kojem je označeno niz problema, kojim se isti susreću u svojem radu. Prvo je naznačena prisutnost nedostatka prostora, odnosno velika popunjenost zatvora i kaznionica. Kaznionica Lepoglava zatvorski dio, ja govorim samo o zvijezdi prekapicitiran je negdje oko 60% i zatvor između ostalog u Varaždinu preko 200%. To je zapravo nemoguće uopće i da se tu i radi. Prema izvješću je vidljivo da u ovakvim uvjetima dolazi do incidentnih slučajeva. Ako znamo da se radi i o rizičnim zatvorenicima možemo samo zaključiti do kakvih problema dolazi i čime se sve susreću radnici ovih kaznionica i zatvora. Smatram to prevelikim problemom i mislim da je potrebno osigurati adekvatan smještaj na način da se izgrade smještajni kapaciteti i urede postojeći bez razlike na koji način. Da li je ovo javno-privatno partnerstvo ili da se proračunom osiguraju sredstva da se to izgradi. Mi znamo da kaznionica Lepoglava radi od 1854. godine. Najprije je bila smještena u Pavlinskom samostanu gdje su ćelije vrlo poznatih naših ljudi zapravo na neki način je to bila i akademija za dalje itd., tako su je barem zvali, kasnije je izgrađena tzv. zvijezda koja je izgrađena početkom 20. stoljeća koja nije doživjela nikakve promjene do požara 1991. Ako znate Ako znate '91. godine bio je gore požar, a požar se dogodio upravo zato jer su nestručni ljudi došli u kaznionicu i prouzročili sve ono što su prouzročili. Znači da je tu jako važno koji ljudi rade i kakvi ljudi tu rade. Poslije toga požara ta je kaznionica malo modernizirana, napravljena je prema standardima koje zahtijevaju svi kriteriji koji moraju biti za takvu vrstu ustanove. Ja mislim da taj zatvorski smještaj treba hitno izgraditi s obzirom da se povećava broj zatvorenika. Mi moramo znati da mi u Republici Hrvatskoj imamo na 10 hiljada stanovnika 76 zatvorenika. Dok recimo na primjer Češka Republika ima 160 zatvorenika na 10 hiljada stanovnika. Što se tiče zaposlenosti u izvješću je naznačena prisutnost nedostatka kadrova. Posebno mene tu interesira čuvarska služba. Osobno mislim da nedostatak tog kadra ne bi smio nedostajati. Ja ne znam tko si uzima za pravo da nema dovoljno radnika tih čuvarske službe. Taj rad ja mislim da je jako težak i odgovoran posao koji je podložan stresnim situacijama i ovdje nije poželjan prekovremeni rad. Ja mislim da ga uopće ne bi trebalo biti jer odgovornost tih ljudi je velika. Posebno me zanima kako na stražarsko mjesto gdje mora fizički biti prisutan radnik da nije obavljena ta popunjenost prema potrebi broja djelatnika. To meni malo ovako nije baš nejasno. Ovdje šta se tiče stručnih djelatnika, ja mislim da je veliki nedostatak u kaznionicama a posebno u zatvorima su socijalni razlozi. Gledajte, ako nekoga zatvorite prvi put u zatvor on doživljava određeni šok i ako nemamo baš stručne ljudi koji će njega prihvatiti, koji će ga tu smjestiti, nastaju problemi. Problemi ličnosti. To su traume za tog čovjeka, ja mislim i kasnije za cijeli život. Što se tiče zdravstvene zaštite. moje je saznanje da zdravstvenu zaštitu osuđenicima plaća zatvor odnosno kaznionica. Ne znam da li netko može osigurati dovoljno sredstava za zdravstvenu zaštitu posebno za polikliničku i konzilijarnu i za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, jer ove nove metode koje su u pretragama prisutne one su vrlo skupe. Iako su one optimalne i moraju biti kaznionica onda plaća visoke račune za tu zdravstvenu zaštitu. Tu je naznačeno da nema psihijatra. Ja možda osobno i ne vidim tak veliki problem psihijatra, jer na primjer kaznionica Lepoglava koristi psihijatra i zatvorske bolnice u Zagrebu i to je vrlo kvalitetno po meni jer tu mora biti vrlo, vrlo kvalitetan i stručan liječnik, psihijatar koji tamo dolazi i koji obavlja te pretrage i koji pruža tu zdravstvenu zaštitu tog vida. Međutim, meni je problem u tomu što nema liječnika primarne zdravstvene zaštite, a nema ga zato jer su liječnici tamo plaćeni kao državni službenici sa niskim a mi znamo da u javnom zdravstvu imaju znatno veće plaće liječnici negdje i do 100% više nego je to u zatvorskom sistemu. S obzirom da je ova druga zdravstvena zaštita dobro riješena, posebno davanje terapije, ljekarnička djelatnost jer oni imaju priručnu ljekarnu, nemaju nešto posebno ali ta priručna ljekarna zadovoljava te poslove koji tamo trebaju i biti. Znači i za davanje terapije, za sve ono što mora biti tu. U izvješću je naznačena i ta radna terapija. Ja znam da danas nitko nije dužan raditi u zatvoru jer on kad dolazi u zatvor onda se izjašnjava, hoće li raditi ili neće raditi? Ja znam da kaznionica u Lepoglavi pruža mogućnost rada u drvnom pogonu, metalnom pogonu, obrtničkim djelatnostima i vanjske djelatnosti. Vanjske djelatnosti su poljoprivreda, povrtlarstvo i stočarstvo. Važno je ovdje napomenuti da se oni ovdje susreću sa konkurencijom na tržištu. Posebno je to prisutno u drvnoj industriji gdje oni proizvode vrlo, vrlo kvalitetan namještaj a susreću se na tržištu bez nekih posebnih povlastica niti pomoći. Ja mislim da bi tu država trebala malo i drukčije nastupiti i da bi trebala pomoći da djelatnost bude više prisutna i da se ljudi više obučavaju jer neki nauče tamo i zanat kojega kasnije i koriste. Ja ovdje ne bi govorio o preodgoju, nisam stručnjak za to. Ali ja mislim da je u zadnje vrijeme taj preodgoj dosta dobar. Dosta je dobar i tako da ti ljudi koji se time bave su vrlo odgovorni i bave se tom strukom. Posebno tamo gdje je to tradicija kao na primjer u Lepoglavi kaznionica, gdje iz koljena na koljeno dolaze i stražari, dolaze i ovi stručni radnici itd., pa je to na neki način i tradicija i već je to neka garancija za nešto bolje i kvalitetan rad. ja ovdje predlažem da se ti kapaciteti jer je to najviše podvučeno i u tiskovinama i bilo je na televiziji prisutno, da se ti kapaciteti izgrade ukoliko hoćemo imati zatvore zatvore i kaznionice. Ja znam da imaju već dokumentacije za izgradnju zatvora u Varaždinu u …/Govornik se ne razumije./… ulici. To bi trebalo krenuti da se to izgradi jer prekapacitiranost od 200% je velika i mi ju ne bi smjeli tolerirati. Isto tako da se osiguraju liječnici ali na način da liječnik ima plaću kao liječnik u javnom zdravstvu a ne da bude plaćen kao državni službenik jer za tu plaću neće nitko ni raditi. Prema tomu, treba koristiti i ovu specijalističku konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu i nadalje jer to je dosta velika veza između zatvorska bolnica i kaznionica tako da nema tu neki velikih problema za ovo treba vidjeti. A posebno bi apostrofirao neadekvatno plaće zaposlenih jer ipak je to specijalan posao. posao. To je odgovoran posao, mukotrpan posao, tu rad nije hobi nego je rad nužno zlo. I prema tomu smatram, da bi trebalo bolje platiti te ljude, da se iznađe mogućnost i da bi to i zadatak našeg Sabora trebao biti i zaključak da se tak i napravi. Hvala lijepa.

tako često doći do tako iscrpnih podataka o ovoj temi. Međutim šteta je što danas dobivamo izvješće za 1995. godinu. Dakle godinu, godinu i nešto vremena kasni. I to izvješće vjerojatno danas više nije aktualno onako kako bi bilo da smo ga dobili pred 6 mjeseci recimo. Neka. Probleme izvješće sortira u 3 skupine. Jedna je prekapacitiranost. U sustavu ima 603 osuđenika, zatvorenika viška. Dakle kapacitet je popunjen sa 127% 127% odnosno 2878 ljudi je na 2200 optimalnih mjesta. Najveći problemi su na dva mjesta gdje su i najosjetljiviji slučajevi. Jedan u Lepoglavi gdje su osuđenici osuđeni za najteža kaznena djela i drugi u Glini gdje su mlađi punoljetnici dakle socijalno, emocionalno i psihološki najosjetljivije osobe. U isto vrijeme u sustavu je premalo službenika. 2793 dakle 413 službenika od sistematizacije radnih mjesta. 413 službenika manje. 603 osobe više zatvorene. 413 službenika manje. Svega 3 ustanove imaju dovoljan broj službenika u osiguranju što je pomalo i zastrašujuće. Čega je to rezultat? Pa one famozne odluke donešene pred ponešto godina koje se sve vlade drže kao pijan plota. To je iza čini mi se zabrane zapošljavanja u državnu službu. Dakle nedostatka novca koji se, koji onda rezultira zabranom zapošljavanja u državnu službu, a ima mjesta kao što je ovo gdje bi takvu zabranu jednostavno trebalo zaboraviti prije nego što situacija postane stvarno Alarmantno je još nešto a to je da nedostaje kvalificiranih osoba, obrazovanih osoba koje bi mogle pomoći ne samo u ovom dijelu čuvanja društveno opasnih osoba da ne naštete društvu što je naravno isto dio sustava i ne može se zanemariti. Već u ovom dijelu koji se tiče resocijalizacije i omogućavanja tim ljudima kad se jednog dana vrate sa odsluženja kazne da se normalno uključe u život. Manjak novca s jedne strane onemogućava zapošljavanje, ali s druge strane se onda javljaju prekovremeni sati i naravno nekvalitetniji rad. U nekim institucijama je to i 41 sat mjesečno po po službeniku. 41 sat mjesečno je gotovo 20% ili 20% radnog vremena. To nije sitno pogotovo ako se zna da neki nemaju prekovremenog rada već zbog prirode službe. Zato neki drugi vjerojatno imaju i po 70, 80 i ne znam koliko sati mjesečno prekovremenog rada u zatvoru. U zatvoru ponavljam. Dakle na vrlo stresnom, vrlo odgovornom poslu. Poslu koji sasvim sigurno po svim kriterijima spada među najstresnija zanimanja u državi. Ne može drugačije biti po definiciji stvari. Treći problem o kojem ova izvješća govore su prostor i objekti. Puno smo toga u medijima vidjeli. Kako ti objekti izgledaju? Kako taj prostor izgleda? Oni američki filmovi sa kaznionicama zapravo su znanstvena fantastika koju ćemo dostići kad se jednog dana odlučimo stvarno da gradimo prave kaznionice, a ne, ne da nam zatvorenici budu po sasvim neuvjetnim, neuvjetnim prostorima. Znam kako izgleda zatvor u Karlovcu. To, nisam bio unutra kolega, kolega Kovačević. Bio sam u posjeti. Znam kako izgleda iznutra i to je savršeno neuvjetan prostor za bilo kakvu buduću resocijalizaciju ljudi koji su se našli unutra. Klub Hrvatske narodne stranke vidi tri grupe, ne rješenja nego prijedloga za poboljšanje stvari. Neki od njih su naznačeni i u ovom izvješću, a neki nisu. Prvo je političko opredjeljenje. Rečenica nema novaca, ali je krasna rečenica koja jednostavno nije istina. Treba ju naime završiti. Može se reći nema novaca za to. ne može se reći nema novaca. Novaca ima u sustavu, ali potrebno je političko opredjeljenje. Prije svega ovog Doma a onda i Vlade da se u ovaj sustav unese dovoljno novaca. Da se izdržavanje zatvorske kazne, da izdržavanje jer zadržavanje u prostoriji sa 20 zatvorenika kakvi već jesu nije kazna niti garantira buduću resocijalizaciju nego je to samo osveta društva. To je osveta nekom tko je napravio grijeh. E sad da te zatvorimo u tu sobu bez prozora, bez svijetla sa 20 drugih pa da vidiš i da više nikad ti tako nešto ne padne na pamet. To je poruka. To nije suvremena poruka koja bi trebala proizići iz zatvorskog sustava. Dakle političko opredjeljenje. Drugo, prekršajno i … /Govornik se ne razumije./ Dakle 28,6% ljudi okupira zatvorske kapacitete zato jer: a) nemaju novaca platiti prekršajne kazne ili b) ne žele platiti te prekršajne kazne jer im se ovo čini zgodnije. Recimo nezaposleni su. Pa nemaju ionako šta raditi, bolje da ide u zatvor. Misli si čovjek. Treće, treći elemenat koji kombinira u koji uključuje ovaj drugi jeste društveno koristan rad. U poglavlju o društveno korisnom radu odnosno o radu za opće dobro kako se to službeno zove ima ponešto riječi o tome i u izvješću. Jedna zanimljiva činjenica je unutra. Samo 21 ustanova u Hrvatskoj ima sklopljen ugovor sa ovim sustavom po kome bi ljudi koji su osuđeni na određenu vrstu kazni mogli tu kaznu iskompenzirati, platiti, vratiti društvu radom za opće dobro sa slobode. Dakle čovjek radi za opće dobro nešto što već treba raditi, što mu sud odredi, ali kod svoje kuće i ne ulazi, ne ulazi u ovaj sustav. Naravno da se tu radi o kaznenim djelima koja nisu od takve društvene opasnosti da bi čovjeka trebalo zatvoriti. Mislim da je zadaća ministarstva da na ovaj, da na ovaj način rješavanja problema obrati puno više pažnje da se izorganizira i da napravimo konačno što svijet radi. Taj sustava rada za opće dobro je općepoznata stvar provođenja kaznene politike u svim civiliziranim zemljama. Kod nas je to očito u minijaturnim oblicima još. Zanimljiv je podatak o obrazovnoj strukturi zatvorenika. Izvješće kaže da je 47,44% zatvorenika zapravo neobrazovane, dakle nemaju nikakva zanimanja i sustav bi im trebao omogućiti da u toku izdržavanja kazne pogotovo ako je ona dulja dođu do nekakvog zanimanja. Maloprije je bilo riječi kako je to izuzetno visoka brojka. Ma nije to izuzetno visoka brojka. To je gotovo ista ona brojka o kojoj smo govorili prekjučer kad smo govorili o Zakonu o obrazovanju odraslih. Po prilici taj posto, oko 41, 42, 435 odraslih stanovnika Hrvatske je neobrazovano, ima samo završenu osnovu školu, nema pravog zanimanja. Nije to drugačija struktura. Dakle, struktura ljudi koji borave u ovim institucijama po prilici odgovara strukturi hrvatskog stanovništva. Kako se, što je i logično naravno. Kako se ponašaju ljudi na izdržavanju kazne? Tu je tablica na stranici 25 Izvješća sa tijekom, koje rade osuđenici tijekom izdržavanje kazne i sa sigurnosnim mjerama koje su protiv njih poduzete. Zastrašujuće je da je korištenje droga na čelu, na vrhu tri tih prekršaja. To naravno treba povezati i sa nedostatkom i sa nedostatkom osoblja i sa prevelikim, prekapacitiranošću U takvom sistemu gdje je viška zatvorenika manjka ljudi koji rade sa tim zatvorenicima. Savršeno sigurno da je moguće da ova vrsta prekršaja bude na vrhu. Sustav je podfinanciran. To je jasno, konačno to i predlagatelj kaže. Vlastitim prihodima, u financiranju institucija vlastitim prihodima sudjeluju sa 9%. Što zvuči kao mali postotak ali imajmo na umu da se tu ipak radi o ljudima koji nemaju radne navike, najčešće, većina njih, pogotovo ni na izdržavanju dugotrajne kazni. Ljudi koji nisu socijalizirani, koji se nisu uklopili u društvo i zato su tamo gdje jesu. Prihod od 9% pohvalan je i govori zapravo o velikom trudu i naporu ljudi koji rade u tom sustavu. je, pravde nema ni med cvetjem je istina. A da je nema ni med zatvorenicima isto tako je istina. Raspon troškova, dnevnih troškova, po jednom zatvoreniku kreće se od tužnih 196,84 kuna do hotelskih 747,87 kuna. Jasna je stvar da ima institucija u kojima se provode posebni projekti u kojima borave ljudi sa drugačijim tipom prekršaja, kao što je, kao što je Turopolje. A postoje i one druge institucije, a čini mi se da je taj raspon neopravdano velik ipak osim eventualno snalažljivosti ljudi na vrhu ne vidim koji bi drugi razlog bio da taj raspon bude takav. Sve u svemu klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovo izvješće. Izvješće je napravljeno profesionalno i dobro. Ljudi u tom sustavu rade užasno težak posao po očito užasno lošim uvjetima. I na nama je ovdje zapravo da im pomognemo

Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke nakon cjelovite analize Izvješća i provedene rasprave podržava i podržat će ovo Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu ali sa primjedbom da je ovaj materijal trebao biti uvršten u dnevni red Sabora daleko ranije ili zajedno sa izvješćem za 2006. godinu, jer bi tada mogli ipak komparirati i doći do stvarnog stanja kroz ove dvije godine. Ovo je Izvješće istina vrlo objektivno, vrlo stručno i ono može poslužiti kao smjernica za rad svima onima koji se bave ovom problematikom, dakle penološkim sustavom i općenito penologijom, kao i onima koji šalju ljude u zatvore. Nažalost stanje u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima u Republici Hrvatskoj, kako to i ističe Uprava za zatvorski sustav, je alarmantno. No ta alarmantnost ne smije ipak biti izrečena na način poziva sucima da zbog prenatrpanosti zatvora na odsluženje kazne ne šalju osobe koje nisu platiti novčane kazne i onima kojima je kazna manja od 6 mjeseci. Udruga hrvatskih sudaca sa pravom reagira i smatra da ovaj poziv predstavlja pritisak na suce i neprimjenu zakona. To je opasna poruka jer zakoni se moraju provoditi ma kakvi oni bili. Pravosuđe je zatrpano predmetima pa iz ovoga proizilazi da taj posao odrađuje dobro, pa čak i preučinkovito. Dakle po ovom ispada da zbog prevelikog broja osuđenika i nedostatka mjesta u zatvorima prenatrpanost treba razlogom za neprimjenu zakonu. Za ovakvu neprimjerenu izjavu pomoćnika ministrice trebalo odgovarati, ako je ona zaista i dana. Jer bi za veliki broj izvršenja kazni zatvora nastupila zastara, kad bi suci slijedili poziv ovakav kakav je upućen ili kako je shvaćen. Ili je možda pomoćnim ministrice želio tu odgovornost za stanje u zatvorima prebaciti na sudstvo. Vapaj za ovakovo stanje u zatvoru sigurno treba biti, dakle da, ali ne izrečen na ovaj način. Da je stanje u sustavu alarmantno potvrdit ćemo i primjerom iz zatvora u Bjelovaru. Sobe u kojima su smješteni zatvorenici u površini i volumenu su neprimjerene zbog prekapacitiranosti s obzirom na mogući smještaj zatvorenika prema standardima koji iznosi 53. U 2005. godini prosječno po mjesecima brojno stanje iznosilo je 75 ili 142%, a u 2006. prosječno dnevno stanje 87 ili 164%. Dakle 22% je povećano u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu. Navedeni pokazatelji su relevantni i iz njih se dade iščitati upravo tvrdnja o alarmantnosti stanja zbog prekapacitiranosti u odnosnu na zakonski kapacitet zatvora što je vjerojatno isto stanje i u drugim kaznionicama i zatvorima. Ova prekapacitiranost utječe i na porast ostalih aktivnosti i ne pridonosi poboljšanju ljudskog dostojanstva, privatnosti, zahtjevima zdravlja i higijene i ne ostvaruje standarde one koje bi morala ostvariti. Zatvor u Bjelovaru zbog navedenog ograničavao je i zaustavljao je prijem novopridošlih zatvorenika prekršajno i supletorno kažnjenih kada je dostignuta visoka popunjenost. Ograničavanje i zaustavljanje prijema postizana je dnevnim dogovorom sa nadležnim prekršajnim sudovima i policijskim upravama i to onih koji nisu opasni za javnu sigurnost te prijem ovisi i o broju otpuštanja zatvorenika. Ovakva prekapacitiranost zatvora i porast zatvorske populacije treba biti uzeta u obzir pri pripremi strategije zaustavljanja daljnjeg porasta pa i smanjenja iste jer će se time utjecati na povoljnije stanje sigurnosti, a jedini izlaz je izgradnja novih zatvora ili prenamjena nekih objekata koji bi mogli određenim adaptacijama, rekonstrukcijama poslužiti govori se ovih dana i o vojnim. Na žalost moram reći i ovo. Da zbog ovakve situacije vlada mišljenje da i za ulazak u zatvor trebaš vezu pogotovo u ovim zimskom periodu. Apsurdno je, ali istinito da se ljudi ne plaše zatvora, krše propise zbog teškog imovinskog stanja, olako izjavljuju bolje izdržati kaznu u zatvoru nego plaćati novčanu. Imaš kaže topal smještaj, dobru hranu i šta mi hvala. Postavlja se zato pitanje, na što smo sveli zatvorski sustav ako znademo po definiciji da je zatvor represija zbog učinjenog kažnjenog djela i istovremeno opća preventiva. Ovom prilikom ja ću ponoviti naš stav koji je bio izrečen i kod analize za 2003. odnosno 2004. godinu koji su to ključni još problemi, a kojima se ustvari malo govori. Naime pitanje je pozicioniranja zatvorskog sustav. Ministarstvu pravosuđa nije lako voditi jedan takav sustav pa si postavljamo pitanje da li ovakav sustav uopće spada u Ministarstvo pravosuđa ili ne. Naravno da ima raznih modela, ali s obzirom na naš zatvorski sustav kakav jest i kakav je u Europi, i naš Zakon o sustavu državne uprave smatramo da je izvjesno da uprava traži određenu samostalnost u radu pa je konačno i red da iziđe iz Ministarstva pravosuđa i dobije tu samostalnost. Bespotrebno se opterećuje Ministarstvo rada ove uprave, a isto tako upravu opterećujemo formalnom vezanošću uz Ministarstvo pravosuđa. Primjer za takav potez je i donijet upravo 2005. godine Zakon o državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. Ponavljam, ta uprava je doista to i zavrijedila. Drugi potez koji treba hitno napraviti jest izvršiti reorganizaciju zatvorskog sustav. Organizacija koja je postavljena prije 90-tih pitanje je da li danas odgovara jer i zbog već izrečene veće opterećenosti pojedinih sudova, to sudovima odgovara zbog mjera pritvora, ali to nije rješenje. Dakle ponavljam sustav u Ministarstvu pravosuđa po klubu HSS-a ne bi trebao biti, jer i u tome zapravo leže problemi, a sve ovo o čemu danas razgovaramo su posljedica tih problema. Naravno ne bi željeli biti u koži ljudima koji te probleme moraju rješavati, ali je činjenica da moramo nešto napraviti sustavno i organizacijski. Mi ćemo bez obzira na sve izrečeno ovo izvješće prihvatiti jer je ono dokaz stanja, ono je zbroj fakata, tj. činjenično stanje kakvo danas ustvari i imamo. Bez obzira koliko ulagali u taj sustav, on nikada neće biti dostatan ali nešto se mora napraviti jer je stanje više nego alarmantno. I na kraju još jedanput sugeriramo Vladi da razmisli o mogućnosti i drugačijem pozicioniranju sustava

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Evo pokušat ću u najkraćem mogućem vremenu izreći stajalište kluba Hrvatske stranke prava vezano za izvješće o stanju rada kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu. Najkraće kazano, najsažetija ocjena bi bila da je izvješće odlično, a stanje alarmantno, katastrofalno i zbog toga želim ovdje pohvaliti i gospodina Damjanovića pomoćnika ministra što je imao snage javno i u ovome izvješću kazati, znači bez umotavanja istine, kratko, jasno, argumentirano kakva je situacija u ovome trenutku u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima u Hrvatskoj i to je onaj put kako trebaju raditi svi pomoćnici ministara, ne farbati Hrvatski sabor kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće mjere a ne da se situacija opisuje divna i krasna, a i sami znamo u mnogim područjima dobijamo često ta izvješća je divno i krasno, a stanje je sve gore i gore. I zbog toga kažem pohvala vama i onaj dio što su vas napadali svi drugi, moraju biti svjesni da ste realno kazali kakva je situacija i da moraju biti svi svjesni kakva je situacija. E sada je i na nama da li ćemo mi ovdje uspjeti prije svega s Vladom takvu jednu katastrofalnu situaciju popraviti. Istina ove godine ste za kapitalne investicije dobili 11 milijuna kuna, to je ogroman novac s obzirom na ono koliko ste imali prošle godine u državnom proračunu, to je bilo negdje 720 tisuća, znači nije bilo ni milijun kuna, ali je to moramo biti svjesni i realni, nedovoljno. Uzmimo samo situaciju što nitko ovdje danas nije govorio pa da ne ponavljam ono što su kolege govorili, situaciju u Svetošimunskoj bolnici. Znamo i sami kakva je situacija u Svetošimunskoj bolnici. Na žalost već tri godine postoji projekt znači koji je odobren, verificiran projekt, nikako da se krene u taj dio poglavito vezano i za natječaje za zapošljavanje psihijatara u okviru kaznionica, mislim da je bila i Lepoglava da ne može se popuniti. To već dovoljno govori kakvi su uvjeti rada. Znači situacija je takva da su stanjem nezadovoljni zatvorenici normalno kad su u zatvoru, s tim da se ne bi reklo za ove prekršajce, nezadovoljni su službenici koji rade tamo, nezadovoljna je javnost, odnosno nezadovoljno je i samo ministarstvo koje je to lijepo kazalo. E sad je poseban problem normalno što su prepuni zatvori i činjenica da mnogi ljudi nemaju novca i da ne plaćaju prekršajne kazne nego idu odraditi to u okviru zatvorske kazne. To već puno govori o cijeloj toj situaciji i o standardu, i o položaju i svemu ostalome. Vidjeli smo javno da su mnogi rekli, a čujte, nezaposlen sam, novaca nemam, ovo što ću provesti 20 ili ovisno koliko dana proistječe kad se pretvori i novčana kazna, prekršajna u zatvorsku. Veli, imam hranu, nešto čak i zaradim. Mislim, to već dovoljno govori o toj jednoj cjelokupnoj situaciji i kad bi gledali, recimo, i striktno možda primjenjivali propise, pitanje da li bi, jer mnogi od tih naših kaznionica, zatvora nemaju ni minimalno tehničke uvjete. To znači da kad bi se provodili propisi doslovno u djelo te bi se kaznionice morale zatvarati, ako se gledaju za, kako se može dobiti uporabna dozvola i sve ostale situacije. Prema tome, veliki je posao pred Vladom da se ta situacija promijeni. Ovdje je bilo dosta i dobrih prijedloga vezano za onaj opće koristan, znači društveni rad. Pitanje i kaznene politike treba se sagledati, ali kažem, to je pitanje, moramo biti svjesni, mi to nećemo riješiti ni ove godine, ni na godinu. To je pitanje koje će se trebati stvarno rješavati sustavno i to u razdoblju od 3, 4 godine. Jer kad kažemo ovih 11 milijuna što je normalno veliko povećanje za kapitalne investicije, čak je i u jednim dnevnim novinama pisalo da je osigurano 11 milijardi. Pa sam se bio poveselio, išao sam tražiti u proračunu, sad sam provjerio kod predstavnika, nije 11 milijardi nego je 11 milijuna. Neće se baš puno, napravit će se nešto, pomak je, ali kažem, traži jedan cjelovitiji i opsežni angažman Vlade. Ali znači, veseli me što je, ta činjenica i nas u klubu HSP-a što je pomoćnik ministra dao realno stanje. Nije htio farbati, a znamo i sami da ministarstva uvijek nastoje stanje u svome području gdje su odgovorni prikazati da je daleko boljim nego što je jer onda su i dužnosnici koji te poslove obavljaju, oni misle što je lažna slika da je i stanje, da su i oni bolji i da je stanje bolje. Prema tome, stvarno kratko kazano i na kraju. Izvješće je odlično,

gospođo državna tajnice. Pa listajući ovaj izvještaj moram priznati da sam ipak u nekim stvarima, bez obzira na sve ove hvalospjeve koje imamo pomalo i osupnut. Ja ću krenuti sa stranice 25. gdje se govori o težim stegovnim prijestupima zatvorenika jedan od najčešće spominjanih težih stegovnih prijestupa zatvorenika je posjedovanje ili uzimanje opojnog ili psihoaktivnog sredstva. E sad, ja mogu pitati i sebe i vas uz sve pohvale prema zatvorenicima kako u kaznionicu ili neki zatvor može uopće droga dospjeti. Ako pogledamo stranicu 35 ovdje se govori sad koje su nedopuštene stvari. Imamo jednu zanimljivu tablicu i kad vidite količine droge koje su ušle u naše zatvore, moram priznati da se i neki dobrostojeći dileri ne bi posramili toga svega. E sad, ja mogu postaviti pitanje i šteta što nemamo tablicu ili raspored po kojim zatvorima ili kaznionicama je i nađena opojna droga. Jer sasvim sigurno ja mogu prihvatiti i prihvaćam da nedostatak dovoljnog broja stražara i osoblja pridonosi tome da se droga može unijeti. Međutim, nedopustivo je da u zatvorskom sustavu takve stvari mogu uopće ući. Bilo bi zanimljivo čuti koliko je osim zatvorenika odgovaralo i ljudi koji rade u kaznionicama ili zatvorima upravo za takva zlodjela. Ali kada vidimo i ocjenu stanja na stranici, čini mi se, 39. prvo imamo vezano uz provođenje. Vidimo da iz godine u godinu nedostaje broj sigurnih vozila kojima bi se mogli sprovoditi zatvorenici. Ja bih volio čuti, s obzirom da raspravljamo tek o podacima za 2005. godinu koji su pomaci napravljeni. Jer očito je, možemo mi govoriti ovdje što želimo i meni je žao što nema gospođe ministrice ovdje. Kada smo razgovarali o proračunu, kada su bili amandmani vezani u proračunu, kada smo tražili neke novce za sve to, to je sve odbijeno. A onda dobijemo izvještaj koji demantira jer činjenica je da može Pravosudna policija raditi izvanredno, može cijeli sustav biti odlično napravljen, ali ako nema novca za nešto ili ako se ne naprave prioriteti kao što je to u ovom slučaju, očito, a znalo je, evo imamo podatak i da je u odnosu na 2004. u 2005. godini porastao broj sprovođenja za 18%. Ako je to tako znači da je potreban veći broj vozila ili bolja i kvalitetnija organizacija. Na stanici pak 39. ponovno, ja vjerojatno ponavljam ono što su i kolege rekli, ali čini mi se možda ovo naše ponavljanje pomogne da nekome u Vladi se prosvijetli pamet pa da napravi nešto što bi trebao govoriti jer samo prigodničarski se priča. Prekapacitiranost kaznionica i zatvora. Ma možemo mi reći što želimo, ali 11 milijuna kuna je puno premalo za ono što nam treba. Puno premalo. Kada smo to govorili i kada se raspravljalo o proračunu onda je rečeno ne treba nam, imamo dovoljno. Pa čekajte sada, za ovaj izvještaj se vjerojatno znalo i prilikom usvajanja, i predlaganja državnoga proračuna. Osim toga, nisam siguran da će svih tih 11 milijuna kuna biti i potrošeno i žao mi je što ministrice nema ovdje pa da nam kaže jer jednom joj je 11 milijuna kuna za cijeli sustav u Ministarstvu /Govornik nije uključen, ne čuje se./ … **Korenika, Miroslav (SDP)** Zašto? Zato što nema gospođe ministrice jer ona u javnosti istupa, a ne državna tajnica. Oprostite, gospodine potpredsjedniče. Druga stvar je nepopunjenost radnih mjesta službenika pravosudne policije. Koliko ja znam nema niti jednog jedinog razloga barem financijskoga da ne popunimo Pravosudnu policiju ako u isto vrijeme dajemo dodatni novac za prekovremeni rad. Već su neki kolege u ime klubova govoreći rekli kako je to stresan posao. Koji je razlog, ja bih volio čuti, koji je razlog, realan razlog da se ne primi odgovarajući broj stražara koji će raditi normalno svoj posao? I isto tako i pored svega toga što moramo odati priznanje, onda onima koji rade u zatvorskom sustav da je broj incidenata i da sigurnosno stanje koliko toliko zadovoljavajuće. Ali ono što je na stranici 39 odmah u startu loše, iz godine u godinu stalno govorimo kako je stanje objekata u zatvorskom sustavu loše i ovdje se izrijekom kaže, citirat "stanje objekata u zatvorskom sustavu nije promijenjeno u odnosu na izvješće za 2004. godinu". Poštovane kolegice i kolege, a tko za to odgovara? Jel ministarstvo i Vlada imaju nešto o tome reći? Mi ovdje svi utvrđujemo kako je izvještaj korektno napisan, profesionalno međutim nema iza toga nikakve odgovornosti. Tko je odgovoran za ovo? Ja naglašavam u raspravama u proračunu bilo nas je koji smo ukazivali na to jer kod nas očito papir sve trpi, međutim odgovornosti očito nema. Ja vas podsjećam i na stranici 40. vezano uz opreme, mislim jer ovdje su očito, to je suština stvari kod nas. Nastavljena je informatizacija i unifikacija djela financijskog knjigovodstvenog poslova itd., itd., izgrađen je program matice zatvorenika, ali za njegovu implementaciju u 2005. godini nisu bila osigurana financijska sredstva. možemo napraviti sve živo, ali tko je odgovoran da nisu osigurana financijska sredstva? Vlada. Ja vas, evo ga ono o čemu sam govorio, kaže se što sve nedostaje. Nedostaju sve vrste vozila, nedostaje ono najosnovnije odora i oprema pravosudne policije. Ja mislim da to ne bi trebao biti ipak veliki ili preveliki problem. Ono što me posebno moram priznati na neki način pa i uveseljava to je da u ocjeni stanja za koje možemo utvrditi da je alarmantno ponovo se naglašava nepopunjena radna mjesta. Ja bih volio čuti koji su razlozi. Je li to uprava i ovdje pomoćnik ministra zato što to ne želi ili zato što mu netko zbog neosiguravanja financijskih sredstava ne dopušta? Ako mu ne dopušta onda je to naša odgovornost i imamo za ovu godinu nikad veći državni proračun, ja se nadam da će to u ovoj godini biti napravljeno napokon i ovdje, ovo je karakteristično, ustvari ovo je temeljno za cijeli ovaj izvještaj. Stranica 45. citirat ću da možda nam svima doprije do svijesti, kaže se da tijekom 2005. godine organizacija rada bila je otežana u odnosu na 2004., znači stanje je slabije i teže i iz razloga posljednje, ali čini mi se i najvažnije. Nedostatno osiguranih financijskih sredstava u državnom proračunu i nepokrića dugovanja prvenstvenih iz ranijih godina. Ovo da su nepokrića dugovanja to očito je tijekom godina i stalno ista stvar. Ja ne krivim niti jednu Vladu zbog toga, međutim postoji li u ovoj državi politička volja da se taj problem razriješi ili riješi? I sad nešto praksi, vezano za alternativnu sankciju u praksi. Vidite meni je naprosto smiješno da Ministarstvo pravosuđa kao matično ministarstvo nije u suradnji sa sudovima sa udrugom sudaca, sa svima ostalima napravilo da imamo čini mi se samo 28 općinskih sudova izriče mjeru alternativnih sankcija. Tu nešto ne odgovara. Je li to problem edukacije sudaca, je li to problem neobaviještenosti, je li to problem da netko ne želi nešto napraviti? A vidimo da imamo problem da viška zatvorenika i tamo gdje treba i tamo gdje ne treba. Usput evo ja bih postavio i pitanje koji su razlozi da nema više pravnih osoba u kojima se izvršava rad za opće dobro i ako pogledate sada koje su to ili u kojim mjestima su ustanove u kojima se to može raditi, pa čak i trgovačka društva u odnosu na to gdje su zatvori onda imamo potpuni nesrazmjer. Netko je zakazao među nama. Ja bih molio dobiti informaciju zašto ih je tako malo. Je li to mali interes u ovoj državi da dobiju relativno jeftin rad, a da istovremeno zatvore si malo rasteretimo ili što je posrijedi. I na kraju krajeva još bih postavio pitanje vezano uz novi zatvor u Varaždinu. Bilo je riječi ovdje kao postoji dokumentacija. Prošle godine prije nego što se išlo razgovarati o proračunu ja sam na lokalnim medijima u Varaždinskoj županiji čuo kako se sprema projekt novog okružnog zatvora u Varaždinu. U proračunu to nisam nigdje vidio. Nema novca predviđenoga za to. Mi možemo imati dokumentaciju, samo kada će to biti? Čini mi se da ovog časa s obzirom na situaciju kakva je bilo bi puno kvalitetnije rješenje, barem financijski i da dobijemo nešto odmah dograditi potkrovlje okružnog zatvora u Varaždinu jer dok novi izgradimo puno će vode proteći rijekom Dravom. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik, potpredsjednik Mato Arlović. Gospodin Antun Kapraljević. Također, nema ga. I gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, uvaženi predsjednici Vlade, kolegice i kolege. Obzirom na zamolbu gospodina potpredsjednika da budemo kratki ja ću zaista nastojati maksimalno skratiti svoje izlaganje pa ima za to i više razloga. Ja nikada nisam imao prilike koristiti usluge neke od naših kaznionica, a nisam čak bio nikada ni u posjetu nekome, pa ću govoriti o sasvim jednom drugom aspektu, odnosno kolega Vuljanić vi ste više-manje dotakli svih onih elemenata o kojima sam i ja želio govoriti, ali bih se dotaknuo nečega što je sad upravo maloprije kolega Korenika rekao, dijelom elaborirao, ja bih nastavio samo ukratko na tu temu, a to je upravo rad za opće dobro. Naime, dozvolite mi da pročitam tri rečenice sa završne, posljednje stranice ovog Izvješća. Te tri rečenice su sljedeće. U situaciji trajne prekapacitiranosti zatvorskog sustava, izricanje i izvršavanje većeg broja alternativnih sankcija postoje nužna potreba. Mislim da se svi s time slažemo, odlična konstatacija. Druga rečenica, uz rasterećenje zatvorskog sustava, izvršavanje alternativnih sankcija zaštitom nadzora i rada za opće dobro ima i znatan ekonomski i financijski učinak. Treća rečenica. Zaključno se mora naglasiti veliki kvalitativni i kvantitativni poseban pomak izricanju i izvršavanju alternativnih sankcija tijekom 2005. godine. Tu se ne bih složio. Tu prestaje moje slaganje sa ovim dijelom izvješća. To je netočno, po meni učinjeno malo i apsolutno nedovoljno. Slična pitanja kao što je postavio i kolega Korenika. Prvo pitanje. Zašto imamo svega 20-tak pravnih osoba u cijeloj Republici Hrvatskoj u kojima se izvršavao ili određivala kazna rada za opće dobro? Drugo pitanje? Što je vaše ministarstvo učinilo da se u državnim institucijama iskoristi ova mogućnost i ostvari ovaj financijski učinak o kome ovdje govorite? Ja se s time slažem. Treće pitanje. Zar npr. Hrvatske autoceste, Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatska elektroprivreda i drugi veliki državni sustavi nemaju potrebu koristiti besplatan rad osuđenika? Zar oni ne mogu kositi travu uz autoput, skupljati papire u nekom parku, čistiti plaže, farbati ograde u školama, čistiti kanale za navodnjavanje, graditi i skupljati komunalni otpad? Ne samo ova dva grada, već širom Hrvatske. Zar ne mogu žene osuđene za određene prekršaje čistiti dva puta mjesečno stakla na zgradi vašeg ministarstva itd., itd., itd. Ako malo bolje analiziramo popis ovih pravnih osoba onda ćemo vidjeti da 50% njih spada u kategoriju onih ustanova gdje očito ovi osuđenici su njegovatelji i odgajatelji. Domovi, centri za starije i nemoćne odgoj i obrazovanje itd. Istovremeno suci često puta nam kažu da nemaju kamo uputiti pojedince koji su kažnjeni na odsluženje upravo ovakve vrste kazne. No slično je, vrlo slično je i kod civilnog služenja vojnog roka, tamo ih je više ali ti dečkići moraju najprije naći mjesto u nekom domu dječjem, u nekakvim ne znam jaslicama, vrtiću i onda bivaju tamo upućeni. nema nikakvog organiziranog pokušaja da se stvarno iskoristi rad tih ljudi, da se postignu financijski učinci. Istovremeno imamo nedostatak djelatnika u građevinarstvu, metalnoj industriji, svugdje tražimo mi u turizmu koji smo na Jadranu itd. Ništa nažalost se ne koristi ni u jednom sustavu kod civilnog služenja vojnog roka a vidimo da je ovdje situacija vrlo, vrlo slična. Prema tome, jako bih volio znati zašto je tako, zašto nema dogovora između vašeg ministarstva i drugih ministarstava da se barem u državnim institucijama, državnim poduzećima stvar bitno promijeni na bolje. Hvala Hvala lijepa. I konačno u ime predlagača gospođa državna tajnica, uvažena Bagić. Izvolite! Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Današnja rasprava o Izvješću o stanju i radu kaznionica zatvorskih zavoda nagnala me, puno se govorio dakako o brojkama i statistikama. Da malo pogledamo usporedni podatak kako stoji Hrvatska sa brojem u usporedbi sa drugim zemljama, osobito tranzicijskim zemljama po broju zatvorenika u odnosu na druge zemlje? Primjerak za usporedbu je 100 tisuća zatvorenika, stanovnika pardon, i Hrvatska sad ne znam je li to dobro ili loše pa da kažem da je najbolja ili najlošija, jer je ipak riječ o osuđenim osobama za društvene, povrede društvenih pravila ponašanja ima 78 zatvorenika na 100 tisuća stanovnika. Sve ostale zemlje kao što su Češka, Poljska, Bugarska, Estonija, Latvija, Slovačka, Mađarska, Litva imaju puno više. Tako primjerice Latvija ima 337, a Bugarska 143 zatvorenika. S obzirom da to nije tema ove današnje rasprave prepuštam vama da ocijenite je li to zapravo dobro ili loše? Je li to govori možda prvo o otvorenosti sustava i društva, s druge strane možda se čini da mi nedovoljno kažnjavamo osobe koje povređuju društvena pravila ponašanja pa ih onda shodno tome ovisno o izrečenoj sankciji i zatvaramo. No, doista moram zahvaliti na današnjoj raspravi jer je ono što je rečeno u pogledu samog izvješća i njegovog sadržaja da je to izvješće pošteno napisano, sa činjenicama i podacima da se ništa ne krije. Nema potrebe i ne smije se kriti. Jer ako ćemo mi sami zatvarati oči pred činjenicama, ne možemo sami sebi niti pomoći niti promijeniti stanje niti poboljšati. A iskustvo mi govori da takve i takvi pokušaji su obično nezahvalni. Dakle, ono izvješće koje točno govori činjenično, statistički o podacima o stanju, broju zatvorenika, pravosudnoga osoblja, odnosno pravosudnih policajaca itd. Ovo izvješće ukazuje dakako onda i na probleme jer brojke same govore za sebe. Ja osobno ne bih se suglasila sa primjedbama, sa kritikama da ali ne sa primjedbama i ocjenama da je stanje alarmantno. Ne bih rekla da je alarmantno premda ne treba potrebu pa čak i nekih relativno kratkih mjera, hitnih mjera koje se trebaju poduzeti podcijeniti. Ne mislim da je alarmantno usprkos teškoćama i usprkos teškom stanju zgrada i opreme, stanje jest zadovoljavajuće i nema opasnosti po sigurnost sustava dakle, prvo onih koji rade u tom sustavu i s druge strane i onih koji se nalaze u sustavu. Jer premda i to je ovdje više puta rečeno, to jesu osobe koje su se ogriješile o društveni sustav, njih ne treba zbog toga kažnjavati u smislu kad već jesu u zatvoru da im primjenjujemo neke odmazde i da njima ljudska prava niječemo. I to se ne događa u našim zatvorima. Naši zatvorenici premda, mi to moramo ispravno napisati, ovdje piše u pretrpanim prostorima i to treba dakako hitno mijenjati imaju zagarantirana ona ljudska prava što se tiče njihovoga tretmana u odnosu na prehranu, u odnosu na zdravstvenu zaštitu, u odnosu na programe njihove resocijalizacije, u odnosu na njihov rad. ono što je bitno reći. Isto tako treba reći da osobe koje rade tamo jesu stručne i stalno se stručno usavršavaju. Drugo pitanje i ono zato kažem stanje ne bih ocijenila alarmantnim nego stanjem koje jest u ovom trenutku zadovoljavajuće i zbog kojeg sustav nije ugrožen ali nam nalaže svakako daljnja poboljšanja osobito kad je riječ o zgradama i infrastrukturi. Pomaci jesu načinjeni, je kritika je opravdana da je izvješće dosta kasno stiglo. Zato je to prigoda zapravo reći da jesu pomaci napravljeni. U međuvremenu je zaposleno novih 67 pravosudnih policajaca. Pokazalo se da doista nema smisla plaćati prekovremeni rad, ugrožavati ipak zbog njihovog dodatnog angažmana sigurnost sustava a ne zaposliti i educirati te nove kadrove. Stanje što se tiče vozila je poboljšano jer je u međuvremenu nabavljeno novih 7 specijalnih vozila popularno zvanih "Marica". Isto tako za sredstva za funkcioniranje …/Govornik se ne razumije./… Što se tiče rada za opće dobro na slobodi meni je drago da je ovo pitanje koje je u ovom izvješću zaslužilo dužnu pažnju. Broj pravnih osoba s kojima imamo sklopljene ugovore za rad za opće dobro na slobodi u međuvremenu sa 20 porastao je na 70. Dakle, imamo 70 tih pravnih osoba. U ovom trenutku taj broj osoba s kojima imamo sklopljene ugovore je zadovoljavajući u odnosu na izrečenu kaznu rada za opće dobro na slobodi. A to se čini mi se logično i opravdano, struktura tih pravnih osoba nužna je i ne prati samo mjesta gdje se nalaze zatvori zbog toga što te osobe izvršavaju prema mjestu prebivališta kaznu odnosno izvršavaju tu kaznu rada za opće dobro na slobodi pa prema tome je to i logična jedna disperzija pravnih osoba s kojima se sklapaju ugovori. Što se tiče proračunskih sredstava nitko odgovoran a osobito mi koji smo zaduženi za ovaj sustav u Ministarstvu pravosuđa ne možemo reći da su ta sredstva dovoljna. Njih još godinama neće biti dovoljno. Kad se proračun izglasava i govori o njemu nitko ne može reći ni da je to dovoljno sredstava, dovoljno sredstava ukupnosti proračunskih sredstava koji se osiguravaju za sve namjene, a svi znamo koliko je velika potreba u raznim resorima za sredstva. Međutim ono što jest bitno i važno naglasiti da su u ovoj godini ta sredstva značajna u proračunu. Naglašavam nisu dovoljna ali su značajna u proračunu. U odnosu na prošlu godinu za 700 tisuća godina kad je riječ o infrastrukturnim ulaganjima … /Govornica se ne razumije./ … 11 milijuna kuna. I ta sredstva će biti utrošena za bolnice za osobe lišene slobode i dovršetak izgradnje kaznionice u Glini za koje već imamo gotove projekte jer doista moramo ova sredstva koja nisu dostatna onda potrošiti kako smo planirali. Mislim da nećemo imati problema da ovih 11 milijuna kuna potrošimo u ovoj godini. I još zaključno osvrnula bih se jer je to zaslužilo ovdje pažnju. Na, u komunikaciju ili možda mali kvar na vezi između uprave za izvršenje zatvorskoga sustava i udruge sudaca događa a ne treba za sve kriviti medije. Međutim događa se kada čitate onako kako novinar izvuće naslov i podnaslov a ne pročitate sadržaj teksta da dođe do takvoga nesporazuma. nitko iz Ministarstva pravosuđa uključujući čelnu osobu zaduženu za izvršenje kazne zatvora nije pozivao niti bi mogao pozivati suce da izriču neke mjere i da ne šalju osobe u zatvor. Ovdje je bila riječ o … /Govornica se ne razumije./ … kazni zatvora, gdje se zapravo jednostavno trebalo i što je netko ovdje i rekao, trebalo dogovoriti oko dinamike izvršavanja kazne zatvora da bi se smanjila preopterećenost ali nikako da netko ne bi pristupio izvršenju kazne zatvora. Rješavaju se samo u rasporedu da li će netko ići u ovaj tjedan ili sljedeći tjedan ili 2 tjedna? Prema tome to je bila uputa koja se odnosila na naše kaznionice i zatvore, upravitelje tih kaznionica i zatvora. I da to, tu dinamiku stupanja na izvršavanje te … /Govornica se ne razumije./ … kazne dogovaraju sa sucima o izvršenju. Dakle ni u kom slučaju apel niti bi to moglo biti uticaja na suce, sudbenu vlast u pogledu vrste mjera, sankcije koju će oni izricati. Nama je drago da je taj nesporazum i otklonjen i da je to javno rekao predsjednik Udruge hrvatskih sudaca. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Nastavak sjednice. Glasovanje je u 15 sati. Molim zastupnike i zastupnice